Hvala lepa. Kolegica Lucija Tacer bo zastavila vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču ter ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu, ki pa je odsoten. Imate besedo, kolegica poslanka. Izvolite. **LUCIJA Hvala za besedo. Spoštovani minister dr. Papič! To vprašanje zastavljam tudi ministru Mescu, ki ga trenutno ni. Danes želim nasloviti temo dostopnosti menstrualnih higienskih pripomočkov v javnih izobraževalnih ustanovah. Med poletjem je na pristojna ministrstva in Vlado prišel dopis s strani dijaške in študentske organizacije na to temo, na katerega se je Vlada pozitivno odzvala, da brezplačne menstrualne higienske pripomočke v javnih izobraževalnih ustanovah podpira. To tudi sama pozdravljam. Zato želim danes nasloviti naslednje korake na tem področju. Dostopnost menstrualnih higienskih pripomočkov brezplačno v izobraževalnih ustanovah je pomembna najmanj zaradi dveh razlogov. Najprej, ker naslavljamo eno temo, ki je v naši družbi še vedno tabu, in s tem, da je dostopna posebej na teh začetnih nivojih izobraževanja, prihajamo bližje mladim dekletom, ki gredo čez to izkušnjo. In je eden izmed ukrepov, ki naslavljajo revščino in ustvarjajo vsaj v izobraževalnih ustanovah bolj vključujoče okolje. V medijih lahko vidimo, da nekatere izobraževalne ustanove to že izvajajo. Sama sem imela možnost, da sem slišala njihove dobre prakse, ko smo se dobili dobili na medresorskem sestanku, predstavniki ministrstev za izobraževanje, za zdravje, za delo so bili vabljeni, ampak niso prišli, in pa predstavniki gimnazij Bežigrad, Piran, Novo mesto in Celje, kjer že v okviru trenutnega financiranja te pripomočke pripomočke zagotavljajo v sanitarijah teh gimnazij. Delili so dobre prakse. V Novem mestu so celo finančno breme prevzele same dijakinje, torej vzpostavili so tiste košarice in je iniciativa tako močna, da same sebi med sabo financirajo to, drugod je pa na iniciativo ravnateljev to pokrito iz sredstev.

Lucija Tacer! Hvala za to vprašanje. Lahko samo delno odgovorim, mislim, da je bilo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozvano, da sodeluje pri tem, mogoče tudi Ministrstvo za zdravje v končni fazi. Seveda na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport podpiramo te pobude. Spet želim izpostaviti nekaj pomembnih razmislekov, ko bomo uvajali to prakso v slovenski izobraževalni prostor oziroma v naše izobraževalne ustanove. Gotovo podpiramo zagotavljanje higienskih pripomočkov v sanitarijah teh ustanov. Izpostavil bi predvsem to, da je to univerzalna pravica za vse, da ne bi delali kakršnekoli socialne diskriminacije šolark, dijakinj, študentk. To je zelo pomembno. Se pravi, to velja za vse. Nadalje je pomembno izpostaviti vprašanje, kaj pa tista dekleta, ženske, ki niso neposredno v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Se pravi, tudi za njih je treba to nekje zagotoviti. Če grem na samo področje časovnice oziroma na to, kako, kdaj lahko pričakujemo neko sistemsko rešitev, bi pa tukaj izpostavil, da moramo najprej določiti neke standarde, minimalne standarde oziroma sprejete standarde za te higienske pripomočke, kot so kakovost, vrsta, njihova dostopnost v sanitarnih prostorih, kako bo to organizirano, potem koliko v nekem časovnem obdobju. Prepričan sem, da pri določanju teh standardov ni ministrstvo za izobraževanje pravi naslov, ampak mogoče Ministrstvo za zdravje, NIJZ.

za rešitev tega problema in seveda umestitev v proračun in samo izvajanje. Se pravi, potrebujemo neke osnovne podatke glede količine in kakovosti pri teh pripomočkih,

tudi na dolgi rok za uvedbo takšne storitve v naših izobraževalnih zavodih. Bi pa izpostavila, da s temi dijaki zdaj delamo na nekem osnutku priporočil za ravnatelje. Glede na to, da se to že izvaja, bi želeli v čim krajšem, nekem vmesnem obdobju, ko še ne zagotovimo sistemskih ukrepov, vseeno ozavestiti ostale ravnatelje, če imajo možnost, če imajo nek dober vzgled, da lahko, že preden prek proračuna zagotovimo sredstva za to, poskušajo čim več narediti za to, da bodo ti pripomočki na voljo. Hvala.

ki poznajo te primere, da se oglasijo in da v tem vmesnem obdobju, ko bomo iskali neko celovito sistemsko rešitev, vseeno poskušamo vsaj neke osnovne usmeritve pripraviti in s temi s temi usmeritvami usmeriti šole, srednje šole, fakultete. Dejansko včasih ni treba čakati do idealne končne rešitve, marsikaj se da narediti v tem prehodnem obdobju. Hvala. Hvala. Gospod Franci Kepa bo postavil poslansko vprašanje ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru. Izvolite. **FRANCI KEPA (PS SDS):** Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav ministrom, drugim gostom! Kolegice, kolegi! Stara avtocesta, H1 jo imenujemo, sedaj je regionalna cesta, se še zmeraj obnavlja. To je po 12 letih, odkar se je odprla avtocesta. Takrat je bilo obljubljeno, da se bo v nekaj letih oziroma zelo hitro celotna obnovila, naredilo priključke. To je v samem uvozu za Trebnje, kar se je izvedlo, potem tam za Treles pa za Dobrnič, niso se pa še odstranili nadvozi, ki so zelo nevarni, stari, odpadajo, mreža se vidi, odpada na določenih mestih občasno tudi beton ob slabih vremenskih razmerah, še posebej pozimi. Na nekem delu nadvoza tam pri pri Jezeru so celo sami vaščani pristopili in so ograjo obnovili pa tudi nekaj cestišča, toliko, da ni nevarno za otroke, ki gredo v šolo, v vrtec oziroma se vozijo. ta vozel oziroma cesta vodi tudi naprej proti Mirni, za Sevnico, tukaj je promet kar gost,

finančno stanje in narekovano, da se bo zmanjševalo za infrastrukturo. Upam, da se pri teh delih ne bo in da boste čim prej nadaljevali s tempom. Zanima me tudi: Kakšen rok je predviden,

Hvala. Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, imate besedo za odgovor.

predsedujoči. Rad se seznanjam, ker nisem tako vešč, to ni nobena skrivnost, tako imenovane cestne infrastrukture. Pa vendarle, odkar sem si zadal dva meseca nazaj, da malo obiščem teren, kaj se dogaja na slovenskem cestnem omrežju in na sami infrastrukturi, spoznavam, da je gledanje problemov iz pisarne precej drugačno kot pa na samem terenu. Tako da z veseljem odgovarjam tudi na ta vprašanja, ker se skozi vprašanja potem tudi sam učim in spoznavam, da stvar vendarle dostikrat ni takšna, kot naj bi bila. Tako da hvala za to vprašanje. Lahko podam odgovor, da kljub temu da si želimo vedno hitrejšega in bolj celovitega, pa seveda tudi, da se stvari hitreje odvijajo in tudi dokončajo, nekako vedno zamujamo roke ali pa imamo neko nezadovoljstvo ali predvsem rezerve. Kot veste, je za nami vsaj velik del lokalnih volitev. Mislim, da je bil cel gradbeni sektor v zadnjih mesecih na terenu, tako da so bile mnoge kapacitete – smo bili že skoraj na zgornji robni meji zasedenosti. Mislim, da imamo zdaj ta prostor, da lahko stvari intenziviramo tam, kjer jih je potrebno intenzivirati. Na odseku, o katerem vi sprašujete v okviru projektne rešitve rekonstrukcije bivše ceste H1, tako je označena, se kar nekaj stvari predvideva. Vedno sem vesel, ko mi to pripravijo, da lahko to podam, pa ko se seznanjam s tem odgovorom. Namreč, rušitev nadvoza Jezero, lokalne ceste Jezero–Vrhpeč, ki poteka preko originalne ceste, potem se predvideva zasnova novega podvoza Dobrava za pešce in kolesarje, vključno s kanaliziranjem Dobravskega potoka preko podvoza, kar bo rešilo dosedanji problem odvodnjavanja. Ne gre samo za cestno infrastrukturo, ampak vso spremljajočo navezovalno infrastrukturo, da se enkrat za vselej tiste stvari razrešijo, kar je seveda mogoče malo zamudno, je pa za z vidika celostnega reševanja cestne infrastrukture to veliko boljše in kvalitetnejše. Hkrati se tudi predvideva umestitev krožišča z zunanjim polmerom 16 metrov in voznim pasom širine 5,5 metra na regionalni cesti R2, to se pravi, gre skozi odsek Grm–Šentjurij z navezavo lokalnih cest za naselja Jezero, Dolenja Dobrava in Lukovek. Verjetno to vi bolj poznate kot jaz. Lastniki zemljišč so v fazi odkupov zemljišč. To je ključno, tukaj se mogoče lahko še malo pomaga. Namreč, vedno je faza odkupov zemljišč, oziroma pred tem še parcelacija pa služnosti, zelo zamudna faza, ki lahko celo zavleče samo investicijo. Ti lastniki so pogojevali z ureditvijo dostopov na kmetijske površine in so tudi pogojevali ureditev elementov krožišča tako, da je prek njega, da smo morali speljati z dovoljenji možne vožnje in dostope do kmetijske mehanizacije. Kar se še naslednje predvideva, je vodenje kolesarjev, ki se bo ravno tako uredilo ob regionalni cesti cesti R2-448. Potem se bo uredilo tudi odvodnjavanje celostno, z vsemi pripadajočimi elementi, tako kot pritiče regionalni cesti.

ki vladajo ne samo pri nas, ampak predvsem širše, in na samem območju krožišča in postajališča bo urejenost celotne cestne infrastrukture. V letu 2023 je že predvidena rušitev dveh nadvozov, in sicer Kukenberg in Benečija. Projekt dela kolesarskega odseka, ki poteka od meje z Mestno občino Novo mesto do priključka Šentjurij na Dolenjskem v dolžini približno 2,14 v skladu s projektom regionalne kolesarske povezave Trebnje–Mirna in pa naprej proti Mirni Peči, Novemu mestu v okviru Dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija ni bil uspešen, saj vlagatelj Mestna občina Novo mesto kljub večkratnim dopolnitvam ugotovljenih pomanjkljivosti le-teh ni odpravil. Ni predložil dokazil o zaključeni recenziji projekta ter dokazil o pravici graditi na vseh tangiranih zemljiščih. Pa bom potem kasneje še nadaljeval odgovor.

smo, da se zadeva vseeno kar premika ob dolgo čakajočem stanju. Sedaj se je tudi naredil most tukaj pri uvozu za Trebnje. Čaka še železniški most, da bi bilo urejeno za samo središče.

ker ste prekinili, še tukaj verjetno. Krajane to zanima, ker zadeva se res vleče kot jara kača. Predvsem zaradi varnosti otrok, da se ti nadvozi odstranijo pa naredi naprej sanacija te H1. Hvala lepa.

Hvala za možnost, da dopolnim prej končan oziroma prekinjen odgovor. Da nadaljujem, kjer sem končal, pa se navežem na tole dodatno vprašanje. Posledično smo pristopili po drugi poti in je bilo dogovorjeno, da se pristopi k pripravi razpisne dokumentacije za gradnjo krožišča Poljane, saj gre res, tako kot ste sami ugotovili, za visoko stopnjo prometnih nesreč in dosti nevaren odsek. Intenzivno se dela na pripravi izvlečka iz skupne projektne dokumentacije. To bo pohitrilo postopek javnega razpisa, ki je v teku oziroma ki bo v letu 2023 objavljen,

Hkrati pa za razpoložljiva proračunska sredstva, kar se tiče leta 2023, ni problema, je pa seveda težava, ali se bo začelo velik kos graditi že 2023. To je pa spet odvisno od tega razpisa, kako bo potekalo. Upam, da ne bo kakšnih

gre za linijski in dosti dolg odsek in vedno se ga gradi v etapah oziroma v fazah. Počasi se napreduje z gradnjo in se ne čaka celotni odsek na vse dokumentacije oziroma vsa dovoljenja. Tudi zaradi finančne vzdržnosti je ključno, da se ga razdeli na te projekte, in bo zagotovo potem tudi hitreje končan. S tem se seveda malo podaljša časovnica končanja gradbenih del, tistega zadnjega dela, ampak se pa prvega prej konča. Ampak to nama je obema že jasno. Kar lahko še povem, je, da ima upravljavec državne cestne infrastrukture Direkcija za infrastrukturo na območju Trebnjega aktivne tudi še ostale projekte. Vem, da ste seznanjeni. Omenili ste izvennivojsko navezavo Tukaj se predvideva novogradnja vozišča v dolžini 200 metrov in izvedba križišča, krožišča, viadukta v dolžini 150

Dobrnič ravno tako, v prostor bo umeščena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Tako da apeliram, da ste tukaj zelo aktivni, da se čim prej to umesti, v letu 2023 pa sledi recenzija, revizija projekta, parcelacija, pridobitev zemljišč. Hvala. Gremo naprej. Gospod Jožef Lenart bo postavil vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gostom z ministrstev! Spoštovani minister za izobraževanje, znanost in šport gospod dr. Papič! Znano je torej, da se učiteljski in profesorski kader v Republiki Sloveniji stara. Tako je bilo povedano na tradicionalni konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov 24. avgusta, ki ste se je tudi sami udeležili. Veva torej, da v času informacij to staranje učiteljev ni nič spodbudno, in sicer v smeri zagotavljanja dobrih, inovativnih učiteljev, kvalitetnega izobraževalnega procesa ter posledično za dobro izobražene kadre, ki zagotavljajo napredek in razvoj družbe.

razočaranje, da ni od kod vzeti kadrov, pedagogov, in zaradi tega seveda potem trpi naš izobraževalni sistem. Dejansko smo imeli pred časom pedagoških diplomantov kar veliko, sedaj se je to spremenilo. Takrat nismo imeli dobro izdelanih dostopov do strokovnih izpitov pa je bil to problem, danes se pa dejansko v celotni Evropski uniji starajo pedagoški kadri, pri nas je, če imam pravo številko, okoli 45 let povprečna starost. Na tem srečanju ste potem tudi omenili, da se že začenja koncept

strukturo, tudi primerljivo z drugimi evropskimi državami, kjer je šolski sistem odličen? Toliko za začetek. Lepo prosim za odgovore.

začel glede pomanjkanja učiteljev. Že avgusta sem omenil na tem posvetu vseh ravnateljev in tudi kasneje potem ravnateljev vrtcev, osnovnih šol, mislim, da naslednji teden sledi še posebno strokovno srečanje ravnateljev srednjih šol, začeli s podeljevanjem štipendij za pedagoške poklice. Imamo možnost 200 pripravniških mest, plačanih mest. Vprašali ste me glede plač. Smo v postopku pogajanj s sindikati in gotovo ne gre samo za plače učiteljev, profesoric, profesorjev, ampak tudi tehničnega osebja, računovodsko-administrativnega osebja. Celoten ta postopek teče in skupaj z ostalimi sektorji imamo praktično redna pogajanja tako na douniverzitetnem delu kot tudi na univerzitetnem delu. Zadnjič sem bil z ravnatelji, kot rečeno, prejšnji teden z ravnatelji osnovnih šol – tudi plače ravnateljev je treba urediti. gotovo ureja. Naštel sem tri ukrepe. Vse to ne bo dovolj. Z Zavodom za šolstvo se pogovarjamo o posebni promociji poklica profesorja. Problem je tudi v tem, da največ učiteljev primanjkuje na področju matematike, fizike, kemije, biologije. Sami vemo, da imamo na teh področjih že tako pomanjkanje interesa za vpis za študij, govorim konkretno o fakultetah za matematiko, fiziko, kemijo, kemijsko tehnologijo. Se pravi, ne gre samo za pedagoške fakultete. Glede samega kriterija vpisa. Mislim, da ni problema v tem, da ne bi bilo zadosti mest na fakultetah, problem je v tem, da je mogoče interes za študij na tem področju premajhen, kar pomeni, potrebna je posebna promocija. Enostavno je treba upoštevati, da same vpisne pogoje za pedagoške fakultete določajo fakultete v skladu z akreditiranim programom. Imamo tri pedagoške fakultete, v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem oziroma v Kopru, in jasno je, da ni problem v samem izobraževalnem sistemu v smislu kapacitet, ampak predvsem pri interesu za te poklice. Ni problem, kot rečeno, samo za pedagoške poklice, ampak tudi za poklice na področju tehnike, poklice na področju zdravstva, primanjkuje zdravnikov. Mogoče ena opomba za razmislek. Imamo praktično izredno nizko brezposelnost in tako drastično pomanjkanje nekaterih kadrov. To pomeni, da z ukrepi preusmerjanja najbrž ne bomo veliko dosegli. Enostavno lahko ugotovimo, da imamo praktično ničelno brezposelnost ali pa smo teoretično blizu temu, primanjkuje nam pa cela vrsta kadrov. Če nekdo pravi, da je mogoče na področju družboslovja, humanistike preveč, jaz bi se potem vprašal, ja saj imajo vendar vsi službo. Se pravi, imamo praktično vse zaposlene, primanjkuje nam pa interesa pri študentih oziroma dijakih, ki se potem odločajo za te poklice. Gotovo teh nekaj ukrepov, ki sem jih naštel, ne bo zadoščalo. Promocija je izredno pomembna, urejanje statusa, ugleda samega učitelja. In ta ta proces bo gotovo nekoliko daljši. Trenutno se težave rešujejo z angažiranjem študentov višjih letnikov v teh pedagoških poklicih. Seveda so potem spet pritožbe, kdo gre v sam razred. Recimo na gimnaziji vemo, da imamo omejitev, da bi morali biti profesorji recimo na področju fizike, matematike tisti, ki so končali fakulteto za matematiko in fiziko, ne pa s pedagoške fakultete. Seveda poskušamo v tem prehodnem obdobju iskati neke rešitve, na dolgi rok pa uvajamo te ukrepe. Hvala.

obrazložitve. V Republiki Sloveniji, v Portorožu se vrstijo tudi srečanja ravnateljev. Eno takih je bilo 7. in 8. novembra 2022. Seveda je bil naš minister tudi tam prisoten, kar je pohvalno, moram reči, da se vidi, da zanimanje za reševanje problema je. Omenili ste, da je potrebno podaljšati obdobje kariernega napredovanja, omogočiti razširitev, poglobitev znanja pa še nekatere druge, tudi učne programe ste omenili, da bi se dejansko spreminjali v bližnji prihodnosti. Tako da cilji so. so. V tem, kar ste odgovorili, se strinjam s tem, da je motivacijski faktor tudi ta, da bodo plače, in seveda, da bi bil poklic učitelja in profesorja v Sloveniji bolj spoštovan. To pa bi lahko dosegli v nekem doglednem roku, če bi imeli tudi

Gotovo iščemo še druge možnosti. Če govorimo o pospešenem izobraževanju, če lahko tako rečem, bomo najbrž poskusili tudi s sistemom dualnega izobraževanja, kar pomeni, da bi mogoče sicer res podaljšali čas izobraževanja, ampak je sistem, preizkušen v tujini, da recimo nekdo, ki začne študij na pedagoški fakulteti, mogoče prvo leto seveda študira, potem gre en semester že na prakso v šolo, potem se zopet vrne na fakulteto, potem spet en semester v šoli. Kaj to pomeni? Da se seveda za čas izvajanja tega praktičnega dela v šolskem sistemu podaljša študij, ampak primeri iz tujine kažejo, da se pa na splošno skrajša študij, sam čas študija in rezultati pri študiju so bistveno boljši. V Nemčiji, konkretno, imajo tudi koncept, da se tak študent v bistvu že redno zaposli v času študija, in najpomembnejše, ko zaključi študij, ni več pripravnik, ampak je praktično pripravljen, da gre v razred. Se pravi, to so taki koncepti, kjer bi čim prej poskušali dobiti študente tudi v samo realno okolje, v razrede in bi jih na ta način prej nekako pripravili za poklic in bi bili prej opolnomočeni, da polno izvajajo svoje poslanstvo v razredih. Gotovo pa bomo iskali vse možnosti, enostavno, če nič drugega, že da zaustavimo proces odhodov. Problem je že to, da nekdo, ki je že začel kariero na pedagoškem področju, zapušča to področje. Tukaj gotovo pomembno vlogo igra plačni sistem. In kot rečeno, vedno poskušamo delati primerjave z drugimi sistemi. Očitno bo pa res treba veliko narediti tudi na samem ugledu. Kot primer. Omenil sem, da primanjkuje tudi zdravnikov, ampak tam je problem drugje. Nimamo dosti kapacitet na medicinskih fakultetah, pa izredno velik interes. To je ugleden poklic. Imamo trikrat, štirikrat večji interes, kolikor je prostih mest. V primeru recimo drugih, tudi s pedagoškega področja ali iz naravoslovja, kot sem prej omenil, imamo pa praktično nezasedena mesta na fakultetah, kar pomeni, da ni dovolj interesa pri mladih ali pa je študij preveč zahteven v povprečju. Hvala.

Spoštovani gospod minister! Najverjetneje ste podrobno seznanjeni, kako se je nedavno nazaj, 30. 9., v Savinjski dolini pripetil največji incident zastrupitve s pitno vodo. Vzrok zastrupitve pa je mikrobiološka sestava, ki sestoji iz visoke koncentracije prepovedanih bakterij E. coli in enterokoki ter še nikoli evidentirane prisotnosti norovirusa v vodovodnem sistemu. Prisotnost teh organizmov pa je indikator onesnaženosti s fekalijami. Kolikor sem seznanjen, so bile pripravljene strokovne podlage za vodovarstvena območja na območjih Prebold, Tabor in Vransko že leta 2012. Priprava uredbe o vodovarstvenem območju se je začela v letu 2013, vendar se postopek ni nadaljeval. V vmesnem obdobju pa se je spremenila tudi zakonodaja in menim, da bi zaradi množičnosti zastrupitve primer morali obravnavati prednostno oziroma v čim krajšem možnem času. Vem, da so za to uvedbo uredbe odgovorne prejšnje vlade in nikakor ne vi kot novi minister dotičnega resorja. Vendarle pa me zanima: Zakaj se je priprava dopolnitve strokovnih podlag za uredbo o vodovarstvenem območju za občine Prebold, Tabor ter Žalec oziroma Vransko ustavila? Zakaj se v devetih letih nad vodnimi zajetji na tem območju še vedno ni uvedla uredba vodovarstvenih režimov? Gre namreč za zajetja, ki so bila jedro incidenta zadnje zastrupitve v Savinjski dolini.

Lahko ugotovim podobno, kot ste ugotavljali vi, da so bile strokovne podlage za uredbo o vodovarstvenem območju za občine Prebold, Tabor in Žalec pripravljene že v letu 2012 je potem priprava uredbe stekla v letu 2013. Žal po mojih informacijah potem lokalne skupnosti niso bile aktivne in je zaradi tega postopek same priprave uredbe zastal. dogodki, ki smo jih lahko spremljali, mislim, da jasno kažejo, da bo potrebno resno pristopiti k tej problematiki. Prepričan sem, da se lokalne skupnosti tega tudi zelo dobro zavedajo in da bodo tudi na drugačen način sedaj pristopile k temu. Pravilno ste tudi ugotovili, da se je v desetletnem obdobju od takrat spremenila tudi zakonodaja, zato bo potrebno za nadaljevanje postopka najprej dopolniti strokovne podlage in nato pripraviti tudi nov osnutek uredbe. Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno poteka priprava 18 vodovarstvenih uredb, ki segajo na območje 65 občin. Žal do sedaj v programu dela za leto 2022/2023 omenjene uredbe ni bilo. Strinjam se z vami, da pretekli dogodki, nedavni, kažejo na to, da se je tu potrebno podvizati. Ocenjujemo, da od začetka postopka do sprejetja uredbe potrebujemo vsaj leto dni. Po pregledu in novelaciji strokovnih podlag sledi priprava uredbe, in če v času javne obravnave ni kakšnih pripomb, se lahko ta uredba potem sprejme. Če pride do pripomb, jih je potrebno preveriti s hidrološkega vidika in podati stališče glede njihovega upoštevanja. To lahko potem vpliva seveda tudi na samo zakasnitev sprejetja uredbe. Ko postavljamo prioritetni vrstni red, se na ministrstvu, na našem Direktoratu za vode in investicije najprej soočamo z željami in potrebami lokalnih skupnosti. Pomembna je stopnja soglasja glede varstvenih režimov, izvedljivost, ki je povezana tudi z rabo fitofarmacevtskih sredstev, zdaj pa smo kot eno od prioritet postavili tudi vodovarstveno območje Brestovica–Komen, predvsem zaradi vodooskrbe Obale. Z vidika, ki ste ga omenjali, in z vidika teh zadnjih dogodkov pa verjamem, da bi bilo smiselno med prioritete za čimprejšnje sprejetje vodovarstvenega območja umestiti tudi vodovarstveno območje Prebold, Tabor in Žalec. Sam se bom zavzemal za to in upam, da bodo takega stališča tudi lokalne skupnosti. Hvala. Želite dopolnitev? Izvolite. **ALEŠ REZAR (PS Svoboda):** Saj v bistvu je že gospod povedal dovolj, ampak glede na razsežnost bi še dodatno želel samo opozoriti oziroma predlagati in celo prositi, da ministrstvo s pripravo dopolnitev strokovnih podlag za nov osnutek o vodovarstvenem območju občin Prebold, Tabor ter Žalec ne čaka. Gre namreč za izreden primer in menim, da se to lahko uredi čim prej, če je politična volja tako na lokalni kakor tudi na državni ravni zadostna. Glede na to, da sem se sam s problematiko seznanil relativno dobro, želim, da v sodelovanje vključite tako poslance kot lokalno skupnost. S svojega stališča imam pa željo po proaktivnem sodelovanju, če bo to mogoče. Hvala lepa.

vas bom gotovo poklical. In če boste sami imeli občutek, da stvari ne potekajo tako, kot je potrebno, sem vam pa seveda vedno tudi na voljo. Hvala lepa. Hvala. Gospa Lena Grgurevič bo postavila vprašanje ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan. Izvolite. **LENA Spoštovana gospa ministrica! Med zaposlitvijo na sodišču sem skupaj s kolegi večkrat nemočno spremljala potek več postopkov izbire sodnikov pred Sodnim svetom. Ob izbiri bi Sodni svet moral upoštevati zakonske kriterije in merila, kot si jih je postavil za izbiro sodnikov, kar pa se je žal pri mnogih postopkih ignoriralo, kar si dovolim trditi, ker poznam konkretne postopke, kandidate, ki so v njih sodelovali, in ne dvomim, da bi revizija postopkov moje trditve nesporno potrdila. 32. člen Zakona o sodnem svetu določa, da član Sodnega sveta odloča samostojno – že, vendar je pri tem potrebno slediti zakonu in postavljenim merilom. Postopek izbire sedaj poteka v treh fazah, v prvi se preverjajo formalni pogoji, v drugi pa se odloča, kdo od kandidatov bo vabljen pred Sodni svet, in tu večkrat v celoti izostane upoštevanje kriterijev in meril, kot so postavljeni. Nato odločba obrazlaga samo, zakaj je bila recimo kandidatka A boljša od kandidatke B, o vseh ostalih na primer 22 kandidatih pa niti besede. V obrazložitvah o izbiri se ob pomanjkanju izjemnih dosežkov izbranih kandidatov, kadar umanjkajo, navajajo odlike, ki bi naj to bile, na primer, da, citiram, »kandidatka zasleduje uporabo pravilne slovenščine«. Sodniške funkcije so trajne, zato je nujno, da zakonodajalec poskrbi, da je postopek izbire sodnikov transparenten ter da zakon in podzakonski predpisi zagotavljajo, da bodo pred Sodni svet vabljeni in končno izbrani res samo najboljši kandidati. Sodnik je tisti, ki odloča zadnji o tem, ali posameznik, ali zakonodajna, ali izvršilna veja oblasti ravna zakonito ali ne. Trenutni postopki izbire sodnikov temu ne zadostijo, zato je sprememba zakona nujna, sploh v luči trenutnih razmišljanj o ustavnih spremembah glede imenovanj sodnikov. Če so postopki izbire sodnikov pravični in odlični, kot slišimo trditi člane Sodnega sveta, seveda ne vidim nobenih ovir, da bi kdorkoli nasprotoval spremembam zakona, ki bodo zapovedovale transparentnost in upoštevanje strokovnosti. Ne gre za vmešavanje v sodno vejo oblasti, pač pa za izpolnjevanje dolžnosti poslancev, da zagotovimo zakonsko podlago za takšno transparentno delovanje. Zanima me torej: Ali bo Ministrstvo za pravosodje začelo nujne zakonske spremembe zakonodaje, konkretno Zakona o sodnem svetu ter Zakona o sodniški službi, ki bodo omogočile, da bodo člani Sodnega sveta morali spoštovati in upoštevati zakonske kriterije in merila za izbiro najboljših kandidatov za sodniško mesto na način, da bo zakon omogočal uspešno uveljavljanje pravnih sredstev kandidatom, če ne bo pred Sodni svet vabljen in tudi izbran najboljši kandidat; in

Hvala za to vprašanje, ki je res pomembno vprašanje, sploh, tako kot ste že izpostavili, sedaj v luči pričetka ustavnorevizijskega postopka glede spremembe ustave v zvezi z imenovanjem sodnikov. Na vaše vprašanje bi želela odgovoriti pritrdilno, bi pa svoj odgovor razdelila mogoče na tri kratke sklope. In sicer, najprej bi želela na splošno poudariti oziroma izpostaviti, da Ministrstvo za pravosodje že zelo intenzivno pripravlja paketne spremembe sodniške zakonodaje. Gre zlasti za tri ključne sistemske zakone, to so Zakon o sodiščih, Zakon o sodniški službi in pa seveda tudi v zvezi z Zakonom o sodnem svetu. Vsi trije zakoni oziroma delovni osnutki teh zakonov so bili ključnim deležnikom sodstva, torej Vrhovnemu sodišču, Sodnemu svetu in Slovenskemu sodniškemu društvu, že posredovani v predhodno strokovno usklajevanje. Po prejemu predlogov v tem prvem krogu pa bomo sedaj zavrteli še drugi krog strokovnega usklajevanja, v katerem pa želimo vključiti v strokovno razpravo še druge deležnike, kot so Odvetniška zbornica, zbornica, Vrhovno državno tožilstvo in tudi Državnotožilski svet, saj bodo namreč vse spremembe sodniške zakonodaje imele v velikem delu vpliv tudi na tožilsko zakonodajo.

v zakonodajni postopek prve, da temu rečem mini novele Zakona o sodnem svetu, saj se nam tudi že časovno mudi Zakon o sodnem svetu uskladiti z odločbo Ustavnega sodišča z dne 14. oktobra 2021. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo neskladnost tega zakona z ustavo na področju disciplinskih postopkov. Zato, kot rečeno, bomo sedaj v prvem koraku še v letošnjem letu vložili pred vas oziroma v zakonodajni postopek to mini novelo, s katero bomo zgolj in samo odpravljali to ustavno neskladnost in seveda ustrezno tudi dopolnili oziroma spremenili poglavje o disciplinskih postopkih, kolikor je to ta trenutek potrebno. Po tej noveli pa bomo v drugem, naslednjem letu šli v nadaljnjo prenovo tudi Zakona o sodnem svetu v sklopu te širše, kot sem rekla, paketne prenove sodniške zakonodaje, kjer bomo vsekakor posegli oziroma pogledali in razpravljali ter pripravili spremembe tudi na področju, ki ste ga omenili. Tudi sami podpiramo, tudi sama se zavzemam za transparentno delovanje Sodnega sveta. Tudi v zvezi s tem vprašanjem se je marsikaj pokazalo oziroma smo kar nekaj koristnih informacij in podatkov dobili tudi iz ocene učinkov Zakona o sodnem svetu, s katero smo želeli oceniti, ali so bili cilji tega zakona z njegovo uveljavitvijo sploh doseženi in do kakšne mere so bili doseženi. Le-to je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju s Sodnim svetom lani poleti, se pravi julija 2021. Torej, tudi na podlagi teh ugotovitev bomo šli v ustrezne priprave sprememb in s tem povezane razprave glede načina delovanja oziroma odločanja Sodnega sveta s ciljem zagotoviti polno transparentnost, spoštovati vsa predpisana merila pri izbiri. Zdi se mi pa smiselno, kot ste tudi sami že namignili, pravzaprav nujno, postopek priprave teh sprememb in tudi potem razprava o teh spremembah potekata istočasno in tudi vzporedno, povezano s samim postopkom spreminjanja ustave, ki bo, če bo sprejeta, pravzaprav prenesla pristojnost imenovanja sodnikov z Državnega zbora na predsednika države po predhodnem predlogu Sodnega sveta. Tako da seveda moramo o teh spremembah razpravljati in jih sprejemati istočasno, vzporedno in konsistentno. Hvala še enkrat za vaše vprašanje. V naslednjem letu bo ta vsebina vsekakor zelo pomembna. Gremo naprej. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mesecu.

Za vsak evro, ki ga v državah Unije zasluži moški, ženska zasluži 87 centov. Enako delo si zasluži enako plačilo. Plačna vrzel med spoloma v Evropski uniji znaša kar 13 %, v v Sloveniji je ta vrzel v višini 3 %. Smo torej pod evropskim povprečjem, a še vedno obstajajo neupravičene razlike v plačilu glede na spol. Se pravi, neenakost obstaja. To pomeni neposredno diskriminacijo na osnovi spola. Enako plačilo za ženske in moške je v pogodbah Evropske unije določeno že več kot 60 let, a se še vedno ne izvaja v celoti. Posebne določbe imamo glede tega v našem Zakonu o delovnih razmerjih in drugih predpisih. 133. člen Zakona o delovnih razmerjih pravi: »Delodajalec je dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem ne glede na spol.« Problem je v tem, da plačna vrzel vodi v pokojninsko vrzel. Ker ženske celo delovno dobo prejemajo nižje plače, prejemajo potem tudi nižje pokojnine. To vodi v višje tveganje in večjo ogroženost starejših žensk za revščino in socialno izključenost. Starejše generacije žensk so ranljiva skupina, ki je v veliki, v največji meri podvržena revščini. Zato sprašujem: Kje vidite na ministrstvu osnovne vzroke ter kateri so zaviralni faktorji, ki preprečujejo doseganje plačne enakosti glede na spol? Kje vidite rešitve za odpravo neenakosti in diskriminacije po spolu glede na enako plačilo za enako delo? Kako se lahko odpravijo posledice plačne in pokojninske neenakosti, ki prizadenejo ženske in ki so tako rekoč že tukaj? V kakšnem časovnem obdobju lahko pričakujemo odpravo plačne neenakosti? Prosila bi za ustni odgovor ministra. Hvala. Hvala za vaše vprašanje, ministra bomo obvestili. S tem smo zaključili prvi krog. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Zaenkrat ne vidim prisotnega nobenega od poslank in poslancev, ki še imajo vprašanja, tako ugotavljam, da ni več vprašanj. Ministrici in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 23. novembra 2022, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 4. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Hvala.